(HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju regionalne konvencije o paneuro mediteranskom povlaštenim pravilima podrijetla. Predlagatelj nema namjeru obrazlagati prijedlog. Otvaram raspravu. zaključujem raspravu.